komisije.Poštovani narodni poslanici, nastavljamo rad odlučivanjem o 2. tački dnevnog reda – Predlogu odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije.Kako bismo mogli da pristupimo glasanju, potrebno je da utvrdimo kvorum.Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 179 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Prelazimo

15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština vrši izborne nadležnosti većinom glasova svih narodnih poslanika.Prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije.Molim da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

Republičke izborne komisije.Sada u skladu sa članom 87. stav 1. Poslovnika određujem redovnu pauzu do 16,00 časova kada počinjemo sa sledećom tačkom dnevnog Hvala.